Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, днес обсъждаме една важна, чувствителна за гражданите тема, впрочем за съжаление повече обърната към миналото, отколкото към бъдещето. Повод за моето изказване ми даде и изказването на вицепремиера господин Дянков, който в своето обширно експозе направи извода, че за двадесет години в България не са правени реформи, и той е първият и голям реформатор, който ще промени облика на страната. Много интересно по какъв начин една страна, в която не са направени реформи, стана член на Европейския съюз?! Тезата на господин Дянков е абсурдна. Нещо повече, интересна амнезия е обхванала вицепремиера. Жалко, че той не присъства в залата, но се налага да покажа на народните представители. Може би те ще разпознаят на тази снимка (показва снимка) кои са участниците. На нея са министър Пламен Орешарски и господин Симеон Дянков като представител на Световната банка, който връчва на Пламен Орешарски награда от Световната банка за 2008 г. за реформатор № 1 в областта на данъчните реформи. Просто говоренето на господин Дянков за съжаление не отговаря на неговото ниво на вицепремиер и министър на финансите, един типичен гьонсуратлък. Казвам го със съжаление. Господин Дянков много говореше днес за реформите, които ще направи неговото правителство, в което той участва, но интересно е как изглежда правителството отвън. И днес по медиите изтече информацията за оценката на Международния валутен фонд за българското правителство, който твърди, че правителството в София не показва решителни мерки в областта на структурните реформи и говори много, но не предприема очакваните действия.

и други неща, които са много тревожни - че предвижданията на Фонда са за над 4% бюджетен дефицит, а не както е гарантирало през м. февруари тази година правителството на ГЕРБ. Няма как да не се замислите и Вие, господа от управляващото мнозинство на тази тема, след като оценката е на Международния валутен фонд по повод реформите, за които вчера премиерът заяви, че са най-великите от началото на българската демокрация. Хубаво е днешното проекторешение, че планира проверка на една чувствителна сделка, обаче трябва да бъдем последователни. Аз бих подкрепил такова проекторешение, обърнато към миналото, ако то бъде действително разширено разширено с много други, не по-малко важни за българските граждани и за българския бюджет през всички последни години действия и решения, започвайки от приватизацията на редица държавни банки, както например Булбанк – най-голямата държавна банка по времето на правителството на ОДС; както приватизацията на Стопанска банка, която после беше преименувана в СИБанк; както например приватизацията на БТК, реализирана в по-предишния мандат – много характерна приватизация. Парламентарната група на Коалиция за България няма притеснения от тези теми, защото ние сме имали ясна позиция и по замяната на външния дълг по времето на НДСВ, имали сме ясна позиция и по отношение на приватизацията на БТК. Нека разширим проверките, които трябва да извърши Министерството на финансите, по отношение на това какви последици за българските граждани, за българския бюджет, за социалната ситуация в страната са настъпили от голямата приватизация по времето на господин Костов. Включвам и „Кремиковци” за 1 лв., включвам и „Балкан” за 100 хил. долара, ако не се лъжа и много други действия, защото пътят, по който върви това мнозинство, показва най-вече гледане към миналото. Който гледа само към миналото и тича напред, неизбежно ще се спъне и ще падне. Виждам, че цялата енергия на мнозинството е обърната към ревизии. Добре, да ги правим. Да ги правим последователно. Между другото има и още един интересен факт. Днешният министър-председател господин Борисов беше част от управлението в периода 2001 г. -2005 г. При това не каква да е част, на вътрешните работи като главен секретар. Част от неговите задължения са били да се разследват и евентуални икономически престъпления, ако такива е имало, но господин Борисов не се е разграничил от политиката на НДСВ тогава. Нещо повече, той ясно се идентифицира с тази политика. Да ви припомня, беше водач на две листи на НДСВ в Пловдив област и в Благоевград, и беше бит и от господин Петър Мутафчиев, и от проф. Любен Корнезов на изборните резултати през 2005 г. Затова аз призовавам Народното събрание нека разширим темата на това решение. Нека се направи анализ за въздействието на бюджетите и на хората от редица други решения на български правителства в миналото. Аз съм учуден, че вицепремиерът днес продължава да говори за лошото наследство, за четирите милиарда, които са похарчени в края на 2008 г. Налага се да припомня, че тогава на касова основа държава приключи с 3% бюджетен излишък и беше спазен по този начин законът, и всички разходи бяха в рамките на закона. Това, което беше събрано като приходи над 3-те беше похарчено на основата на програма на правителството, която влезе в Народното събрание. С програма за 1 млрд. 200 млн. лева. Тя беше представена, защитена, одобрена от парламента и изпълнена. Но действително възниква въпросът за днешното състояние, тъй като, колкото и да жонглира господин Дянков с цифрите, с бюджетния резултат и дефицита за миналата година, със състоянието за тази година, чухте прогнозата на Международния валутен фонд за 4% дефицит в бюджета. Няма как да го оправдаете с лошото в кавички наследство. Няма как да не отговорите и на въпроса, защо фискалният резерв е паднал на 6 млрд. 300 млн. лв. от над 8 млрд. лв. през юли месец миналата година. И тези данни бяха официално отчетени от господин Орешарски в средата на м. юли. Те са автентичните и истинските данни за състоянието на фискалния резерв през м. юли миналата година. Къде са близо 2 млрд. лв.?! Какви дупки са запълнени с тях?! И на финала, темата за харчовете през м. декември. Един министър на финансите би трябвало да знае, че през м. декември се правят най-големите харчове на държавата, защото се приключва годината. Ако упрекът към предишното правителство е за това, че са похарчени много пари, въпреки че успя да реализира 3-процентов излишък на касова основа в бюджета,

и министрите, най-вече министъра на финансите, който трябва да бъде солиден, отговорен и предсказуем, бих призовал и представителите на мнозинството – да се отнасяме към проблемите, пред които е изправена страната, сериозно. В това число нека разширим проекта на решение. Нека се погледне по-сериозно в миналото. Разчитам за тази инициатива и на подкрепа на представителите на „Атака”, които имат последователна позиция за подобно действие и ревизия. Разчитам и на ГЕРБ, които заявиха, че за всичко искат да има прозрачност. Нека тя не бъде селективна, нека бъде действително обща и да видим кой каква роля е играл във всички тези сделки.

Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Не знам дали внимателно слушахте господин Станишев. Учудвам се, че господин Станишев като ерудиран мъж, като ръководител на своята партия, тук от тази трибуна каза една от най-големите лъжи в 41-то Народно събрание. Тя се състои в това, господин Станишев: Господин Борисов, уважаеми колеги, бил бит 2005 г. Просто феноменална измислица!

от Пловдив-област. Господин Борисов вкара трима човека, а от Благоевград вкара двама, господин Станишев. И ще Ви кажа, че Ви би няколко пъти през 2005 г. Би като самостоятелна фигура в гр. София. Чудихте се кой да изправите срещу него, но не можахте.

от 2001 г. до 2005 г. Той е ръководител на оперативното ръководство, а не на политическото. Не забравяйте това, господин Станишев! Кой свежда и как се прави политика? Вие сте бил министър-председател. Недейте се излага по този начин. Друго нещо, което искам да кажа. Не забравяйте, че във Вашето управление Вие тогава склонихте очички и управлявахте с ДПС и НДСВ. Къде бяха тези Ваши инициативи, питам аз? Сега много Ви се развърза езика. Искате да печелите дивиденти, но няма как да спечелите, защото всички тук, в тази зала, имаме памет и си спомняме тези неща.

Какво направихте за здравеопазването, когато давахте пари за социална политика? Къде ги изпратихте? В Пловдив – при господин Баташки. Благодаря. Извинявайте, че превиших времето.

Уважаема госпожо председател, ще позволите да направя бележка по повод начина на водене. Сякаш не дебатираме решението, а дебатираме цялата история на българския преход. Хубаво е да се придържаме към темата – точката от дневния ред. Дотук по начина на водене. Моля да правите забележка на изказващите се, когато пространно се отклоняват от темата. Господин Станишев, бих се съгласил с всяка Ваша дума, ако в периода 2005-2009 г. Вие не бяхте министър-председател на България. Защо аджеба, след като тези въпроси витаят в главата Ви, защо не сте направили проверка Вие?! Това е много важен въпрос, който иска своя отговор. И второ, премълчана премълчана беше истината, която Вие много добре знаехте в периода 2001-2005 г., за сделката с дълга, вероятно по стратегически съображения, за да се съхрани тройната коалиция. И на този въпрос Вие не давате отговор. Аз казвам „вероятно”. Следователно дължите тези отговори. Защо след като имате тези въпроси в главата си – за „Кремиковци”, за „Булбанк”, за „Сибанк” и прочие, Вие не направихте своята проверка? Защо не направихте проверката за сделката по външния дълг?

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Очевидно амнезията е характерна не само за вицепремиера господин Дянков, който я демонстрира в неговото изказване, но и за господин Иванов.

През 2005 г. в Пловдив-област листата на Коалиция за България, водена от Петър Мутафчиев, получи 34% от гласовете. Листата на НДСВ, водена от Бойко Борисов, получи 21,47%. Това е факт, господин Иванов. Затова доста неуместна изглежда Вашата реплика. Що се отнася до темата, повдигната от господин Агов, всяко правителство има два избора да гледа само към миналото или да търси решение на днешните проблеми и да гледа към бъдещето. Аз избрах втория път, защото беше важно България да влезе в Европейския съюз, да се развива устойчиво икономически и да се променят битът и социалното ежедневие социалното ежедневие на хората. Тези резултати бяха постигнати, господин Агов. Но след като основен приоритет на това мнозинство от ГЕРБ, „Атака” и Синята коалиция е миналото, нека погледнем в миналото цялостно и системно – и към приватизационните сделки (посочих кои от тях), ако искате - към списъка на кредитните милионери и към много други теми. Нека стъпим на здрава основа, след като това е основният приоритет на мнозинството. Трябва да има единен подход към всички въпроси. И последно, по отношение на външния дълг. Политика на предишното правителство беше действително предсрочно да погасява външния дълг. Два милиарда лева бяха изплатени предсрочно от външния дълг, държавния дълг на България. Това е облекчение на сегашното правителство, при това – значително! Иначе фискалният резерв, ако не го правихме, щеше да бъде дори 10 млрд. 200 млн. лв.

за долар се погасяваше външният дълг. И спестихме пари на държавата! Що се отнася до разходите, да ви припомня: в края на 2009 г. близо 450 млн. лв. беше цената, която плати държавата за Коледните пенсии,

Благодаря, уважаема госпожо председател. Господин министър, уважаеми колеги! Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи проекта за решение, внесен от Синята коалиция – не разбира се, защото бившият министър-председател господин Иван Костов ни посъветва добронамерено да направим това, а защото сме убедени, че всяко искане за проверка на значими сделки, особено като тази за извършената замяна на външния дълг, си струва да бъде подкрепено и че това гласуване не е гласуване за или против тази сделка, а е гласуване за това тя да бъде проверена и да бъде проверено към днешна дата дали са се сбъднали въпросните прогнози и каква е била ползата на страната от извършената операция. Впрочем като стана въпрос за съвети, не съм го правил никога, но ще си позволя да го направя сега, днес от тази трибуна – не от излишно самочувствие, каквото не ни липсва, но не се стремим да го набиваме в очите Ви ще си позволя и аз да дам един съвет на бившия министър-председател господин Иван Костов. И страната, и управлението в момента имат нужда от неговите съвети, да ги дава към финансовия министър, а не към опозицията. Да ги дава към министър-председателя, за да не се случва това, което се случва в момента в страната. Защото, ще си позволя да цитирам по памет, при при подкрепата на бюджета за 2010 г., внесен, разбира се, от кабинета, от финансовия министър, господин Костов в защитата си много ясно каза, че не е вярно твърдението, че в този бюджет няма политика. Има политика. В него като тънка нишка, каза той, се прокарва идеята за влизане в чакалнята на Еврозоната, в ИРМ и даде примери къде точно в този бюджет се намира тази политика. Сега, когато виждаме че тънката нишка я е нямало или се е скъсала, аз се обръщам към управляващите да се вслушват в съветите на бившия министър-председател. Казвам го добронамерено, без никаква ирония и сериозно, и, разбира се, с желанието да не бъдем ние съветвани, не защото имаме излишно самочувствие, а защото ние не управляваме страната в момента. Но да се върнем на решението. Бих искал да предпазя „Синята коалиция” от едностранчивост на проверката, така както е формулирано решението. Една замяна на дълга, една такава операция, както добре знаят колегите икономисти от тази коалиция, не се изразява само с ефектите върху бюджета, а се изразява с много други показатели, които бихме могли да наречем косвени, да кажем. Примерно: ефектите върху кредитния рейтинг на страната по онова време и после; ефектите върху цената на кредитния ресурс за българските банки и българския бизнес, респективно;

комплекс от много, много, много фактори и не бива така едностранно, още със самото решение, да се дава някаква насока на евентуално крайната оценка. Аз предлагам като точка четвърта да бъде записано и: „Да извършат оценка на ефектите върху кредитния рейтинг, респективно цената на финансовия ресурс за българските банки и българския бизнес”. Защото такъв ефект има и не би могло да бъде справедлива и точна една оценка на такава голяма и мащабна финансова операция, ако не бъдат оценени и тези косвени ефекти.

Това няма да бъде сложно. Завършвайки ще кажа, защото например в мотивите за повишаване на кредитния рейтинг, извършени по това време – имаше няколко пъти повишаване на кредитния рейтинг на страната, съществува и такъв мотив. Защото знаете, че замененият дълг имаше съвсем друга категория и съвсем друго качество и това не можеше да не се отрази. Аз моля това също да бъде прието. Благодаря Ви. Няма. За изказване – народният представител господин Шопов. Уважаеми колеги, днешният ден е много важен, защото ни връща към миналото. Не е прав тук господин Станишев за това, че не трябва да се връщаме в миналото, както впрочем и БСП от много време насам все не желае – това се отнася и за ДПС, да се връщаме към миналото, а и то към това минало, което е почти настояще. Преди няколко години, господин Станишев, самият Ваш идеолог Владимир Илич Ленин е казал, че трябва добре да изучим миналото на народите, за да разберем тяхното настояще и да начертаем път за бъдещето. Нали така беше, господа комунисти? Помним го това. Така, че трябва да се връщаме към миналото. От друга страна, добре че пък и сините правят това предложение – пак за връщане към миналото, но към едно минало и по един въпрос, който на тях им е изгоден, защото те наистина бяха тогава против тази сделка. В миналото Народно събрание, колеги, въпросът за външния дълг и за тази сделка на Милен Велчев и на НДСВ беше невъзможно да бъде разглеждан по този начин в пленарната зала. „Атака” е политическата сила, която в Четиридесетото Народно събрание от тази трибуна безброй пъти е поставяла този въпрос. Поставяла го е в предизборната си програма за влизане в парламента 2005 г., в предизборната програма и сега, за Четиридесет и първото Народно събрание, а няма медия, като в. „Атака”, която непрекъснато на страниците да го е поставяла. Аз съм сигурен, че наистина в България няма медия, която за последните четири години да е поставяла въпроса за външния дълг и за тази сделка конкретно, като част от външния дълг,

Ще научите много неща и за миналото, и за настоящето, и за бъдещето. (Шум и реплики.) Тук бяха направени забележки, че се излизало от темата и че се говорело – това го направиха сините, едва ли не и по други въпроси. Така поставен този въпрос е комплексен и не може да се говори и за други въпроси. Защото става въпрос за едно ограбване, което е нищожна част от цялото огромно ограбване в периода на прехода поне през последните 15 години от времето още на Жан Виденовото управление. За да говорим за това ограбване, ние не може да не говорим и за други ограбвания. Защото, за да говорим за това ограбване, ние трябва да го сравним и с други, разбира се, много по-големи ограбвания, които протекоха последните двадесет години. За тези ограбвания „Атака” ще направи всичко възможно да се говори все по-често в пленарната зала и ще се връщаме много често назад. Защото една от огромните заслуги на настоящото управление е, че се връща назад, прави ретроспекции и търси отговорностите – нещо, което се прави за първи път в годините на прехода. Нещо, срещу което досега управляващите са страшно против и непрекъснато скачат. Те трябва да се научат на това, че ще се връщаме назад, ще правим ретроспекции и ще търсим отговорности. Защото те се провалиха и се проваляха точно по тази причина. Жан Виденов не направи ... (Шум и реплики.) Да, назад трябва да се връщаме. ... не направи преценка, не направи ретроспекция и не търси отговорност от предишното управление, както управлението на СДС не търси от предишното, както на НДСВ – от това на СДС, после царското управление не търси от предишното правителство и както тройната коалиция не търси от предишното управление. Така се замитаха цените на грабежа, на кражбата – един от елементите, и казвам: нищожен е за тези пари, които изтекоха от българския народ по сделката на Милен Велчев. Една от ползите на този дебат е да се установи точно. Българското общество трябва да знае размерите на това бедствие. Защото се спрягат цифри от 600 милиона до 1 милиард. Въпросът е: точно колко? Това е едната полза. Другата полза е, че това е стъпка към създаването на този психоклимат в страната и микроклимат в Народното събрание да се връщаме отново назад. Тук се говори днес много пъти за реалната икономика, включително и от сините. Когато те говорят за реалната икономика, трябва да сме наясно, че най-големият удар срещу реалната икономика на България беше нанесен именно по време на тяхното управление със съсипването и нарязването на скрап. Аз съм казвал много пъти тази цифра и тя трябва да бъде използвана, без значение – и от опозиция, и от управляващи тогава, когато говорим за пречупването на гръбнака на българската икономика, на българското реално производство, на българските предприятия. И тази цифра е 2680 предприятия, по-голямата част от които разсипани по линия на РМД, на така наречената разбойническо-мениджърска приватизация, както я нарече тогава българският народ. Тогава тези предприятия, огромна част от тях бяха нарязани на скрап. Да не говорим за тези 300-400 предприятия, които по време на масовата приватизация бяха ей така харизани на тоя и на оня, да не назовавам с по-силни думи. Да не говорим за сделките за БТК, за Киноцентъра, която можеше да бъде спасена и от вас – от БСП, защото не беше завършен сложния фактически състав към началото на вашето съдружие с НДСВ в Четиридесетото Народно събрание и за която сделка „Атака” направи тогава абсолютно всичко възможно. Какво ли не направихме тогава, включително тогавашната опозиция да бъде спряна и тя можеше да бъде спряна, можеше да бъде спасен този актив на българската държава. Да не говорим, че и по времето на тройната коалиция бяха извършени престъпни сделки, една от които е на Български морски флот – продажбите, заменките. За всичко това трябва да се говори и все повече да се говори. Ползата от днешния дебат и от това, което внесоха СДС, тоест тоест Синята коалиция, но те се опитват да се съсредоточат само по този въпрос, очевидно беше това тяхно желание, но това не бива да става. „Атака” ще бъде гарант темата за миналото да се разширява все повече оттук-нататък, за ревизиите, отговорността на хората, които трябва да бъдат арестувани, които трябва да бъдат разследвани, които трябва да бъдат дадени на прокурор. Един бивш министър на енергетиката, който се намира доколкото ми е известно в чужбина, който е основна причина за потрошаването и съсипването на РМД-та тази тема е актуална днес. Всички говорите по нея. В миналото Народно събрание никой не говореше по този въпрос освен „Атака”. Този министър на енергетиката трябва да бъде доведен в България с европейска заповед за задържане и да му бъде искана сметка за този толкова голям грабеж, който е много по-голям от грабежа с тези пари, за които говорим по външния дълг по сделката на Милен Велчев. Велчев. В момента има един почти консенсус, даже мисля – съвсем консенсус, между всички политически сили да се одобри това решение, да се гласува това решение,

че това решение с нищо не е допринесло, господин Цонев, за това, за което Вие твърдите. Щом Вие като финансист желаете, нека да бъде така.

по въпросите за минали сделки, минали правоотношения, минали кражби, минала корупция, защото тя може да е минала в годините, във времето, но тя не е минала като последици. Последиците винаги в политиката, в икономиката са дългосрочни. Те се проявяват след време. Сега се проявяват последиците. През това управление виждаме, включително и с факта, че това управление трябва да плаща в крайна сметка грешките на предишното управление, включително и по тази сделка за

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Шопов, внимателно сте изучавали класиците на Марксизма. Ленин има много разнообразни цитати и богато наследство, в това число един от известните цитати е, че: „Всяка готвачка трябва да може да управлява държавата.” Често виждаме нагледни примери в България на това. Същността на репликата е друга. Вие не ме разбрахте правилно. Аз самият съм историк. По никакъв начин не възразявам срещу това да се погледне към миналото, след като това е основен приоритет на управляващите. Нека да го погледнем в неговата цялост. Затова предложих да бъдат разгледани други ключови сделки по приватизацията. Споменах и БТК, ако искате и ЕРП, и „Балкан”, и Кремиковци, и българските държавни банки, и да се анализира какво е било въздействието, защото икономистите оценяват, че активите, които са били приватизирани са на стойност над 30 милиарда, а в хазната са постъпили 4 милиарда. действително да бъдем последователни. Възприемам Вашето изказване като готовност от страна на Парламентарната група на „Атака” да се подкрепи или такава трансформация и разширяване

е била по времето след 9-ти септември. Тогава в името на народа, както се изрази вицепремиерът Дянков, че всичко в името на народа да се прави е отречено едва ли не всичко, което е правено десетки години в Царство България и са били осъдени от Народния съд над стотици водещи политици, министри, народни представители, тоест всичко в крайна сметка беше поставено като негативно едва ли не развитие на държавата дотогава. В 1989 г., когато започнаха промените горе-долу се случи същото. Отрече се всичко, което е правено след 9-ти септември до 1989 г., независимо, че всеки един от нас мисля, че е израснал през това време. Много добре си спомням, че имаше и много положителни страни по времето на така така наречения реален социализъм, защото тогава имаше и безплатното здравеопазване, безплатното обучение, да не говорим каква индустрия се създаде, че имаше пазари и че в крайна сметка България беше една от страните, където се даде възможност всеки един българин да има по някой имот. Сега на ново, като че ли на ново започваме държавата отначало. Значи досега тези 20 години нищо не е направено в името на държавата и на народа и сега едва ли не с това управление започваме отначалото, и едва ли не се концентрира цялата енергия на българския парламент, това е и със сегашното предложение, вместо да мислим какво да правим с настоящето и заедно, говоря като управляващи и опозиция, да търсим най-ефективните мерки, да подпомогнем сегашното управление, за да се излезе от тази криза,

Господин Станишев, аз не съм фен на Ленин за разлика от Вас, разбира се, но ще Ви кажа – учителят ни по история от ІV до VІІІ клас ни караше всяка година на тетрадката по история да залепяме портрета и отдолу да изписваме тази крилата мисъл, която всъщност е вярна. Тя е много важна. Към Вас ще се обърна с това, че Ви благодаря, че най-после Вие признахте тук преди малко повод на моето изказване с реплика, че настина трябва да се връщаме към миналото – и към миналите сделки, и към миналите кражби и зулуми, като за първи път мисля, че представител на левицата го прави по един такъв начин, и то Вие го правите – председателят на БСП по един такъв категоричен начин.

пожелание да не се връщаме към миналото. Вашият лидер каза, че трябва да се връщаме към миналото и това, господин Радославов, няма за цел само да си чешем езиците и да си говорим от тази трибуна, а има за цел да се развалят сделки, с което да се обявяват за нищожни заменки, сделки, да се търсят пари, които не са постъпили от приватизацията, и с това подпомагане на бюджета и фиска на България. Понеже господин Станишев излезе, исках да го поправя за една цифра. Господин Станишев, нека да ме чуе, грешите, казахте, че БГА „Балкан” било продадено за 100 хил. долара. Министър-председател сте, би трябвало да знаете точно числото,

Благодаря на господин Шопов. Други народни представители, които желаят да участват в разискванията? Не виждам желаещи. Дебатите са закрити. Преминаваме към режим на гласуване по реда на направените предложения. Народният представител господин Имамов направи предложение да отпаднат т. 2 и 3 от проекта за решение. Моля да гласуваме предложението на народния представител господин Имамов.

Моля народните представители да се съсредочим – подложихме на гласуване предложението на народния представител господин Имамов за отпадане на т. 2 и 3 от проекта за решение.

„Да извършат оценка на ефектите върху кредитния рейтинг, респективно цената на финансовия ресурс за българските банки и българския бизнес”. Гласуваме предложението за допълнителна т. 4.

Моля господин Стоичков – председателят на Комисията по образованието, науката и въпросите на младежта и спорта, да докладва предложението на комисията за второ гласуване. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Глава първа – „Общи положения”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава Становища? Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Глава първа.

Този закон урежда условията и реда за придобиване на научните степени и за заемане на научните длъжности.” 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Придобиването на научните степени и заемането на научните длъжности се извършва в съответствие с единни държавни изисквания, установени от Националната агенция за оценяване и акредитация и от правилниците на висшите училища”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности са: 1. автономия на висшите училища и научните организации и свързаната с нея децентрализация на процедурите по този закон; 2. свободен избор на научно развитие на научно развитие и обективност при неговото оценяване; 3. гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания, чрез въвеждане на единни държавни изисквания и национален контрол за тяхното спазване; 4. международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство. (3) Конкретните условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните организации при спазване на единните държавни изисквания.”

Госпожо председател, господин министър, господа народни представители! Този текст е един от определящите за характера и съдържанието на обсъждания в момента законопроект. Въпросът, който поставям в моето предложение, според мен е най-болезненият въпрос в момента по отношение на висшето образование и науката. Нека всеки от вас, който има някакво отношение към тази област, да се запита кой е най-големият проблем в момента на образователната система в България – и сам за няколко секунди да си даде отговор. Аз на глас мога да го изрека, че според мен най-големият проблем е проблемът с поддържане и повишаване на качеството на образованието и науката. Всички други въпроси за развитието на академичните кадри, за финансирането са много важни, но те са средство за постигане на това, което е целта на образованието и науката да подготви хората със солидни, съответстващи на съвременните изисквания, познания. Разбира се, тези, които дават познанията, са и самите хората, които се занимават с научна дейност в голямата си част. Една група вносители на предложения – колегите, които са направили приетото от комисията предложение, в една от точките са „Гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания чрез въвеждане на единни държавни изисквания и национален контрол за тяхното спазване”. Това е декларирано като принцип. Но всъщност законът не предлага инструменти и ред, по които тази декларация да бъде осъществена. Защото извън това, което е в съдържанието на закона и което в много по-голяма степен се отнася до реда за придобиване на научните степени и за заемане на длъжностите, всъщност няма кой да свърши тази работа. Тя е предоставена по-нататък на правилниците, които ще приеме всяко едно висше училище. Системите в света са различни. За нашите условия аз продължавам да смятам, че съществуването на единни държавни изисквания и заставането на държавата зад тези изисквания е по-добрият вариант. Имах вече възможност да посоча злополучния пример на северната ни съседка, която преди години направи това, което се предлага от управляващите сега, и която след няколко години го ревизира. Но последствията вече бяха налице. Това, което в момента се декларира като голяма децентрализация, всъщност ще задълбочи феодализацията в науката при спадащо качество. Това е моето опасение. В случая ние като народни представители, според мен, трябва да държим много повече за изискванията, които се предявяват, отколкото за това всеки да може да постигне това, към което се стреми, понякога далече без да покрива необходимите стандарти, които в науката в повечето случаи са не национални, а международни. Аз не претендирам това да бъде правено непременно от Националната агенция за оценяване и акредитация, която към момента няма изцяло този капацитет, но съм направил това предложение, защото тя се занимава с преценката на такива стандарти по отношение акредитацията на самите висши училища, в които се извършват тези дейности. За да не се увеличава администрацията, за да не се създава впечатление, че се държи да се запази сегашната структура, това е един вариант, който едновременно е икономичен и който със засилване на капацитета на тази институция би могъл да се справи с посочената задача. Ако имате друг вариант, аз също съм готов да го обсъждаме без да претендирам, пак казвам, че това е единственият институционален механизъм за решаване на поставения проблем. Този закон, за разлика от действащия, не предвижда и свой правилник. Пак казвам, това са правилници на самите висши училища. Някъде може да се разчита, че те ще завишат стандартите и по този начин ще поддържат по-високи изисквания, но на много места вероятно ще стане точно обратното. Аз апелирам моето предложение да бъде прието, защото ако то не бъде прието, по-нататък вече до голяма степен определя съдържанието съдържанието на гласувания закон, което ще даде, опасявам се, неблагоприятно отражение върху състоянието и повишаване нивото на българската наука в следващите години. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Стоилов! Приемам изцяло направената от Вас обосновка за необходимостта от приемане на Вашето предложение. Споделям и оценката Ви за процеса, който се е развил в една съседна страна. Едно нещо само ми дава основание да Ви направя реплика. Не смятате ли, че всичко това се прави, за да се произведе достатъчен брой хабилитирани лица в определени висши учебни заведения, след което да се обоснове необходимостта от оптимизиране мрежата на висшите учебни заведения и в резултат на това съвсем не по посока на обществения интерес да се изгради нова структура на висшите учебни заведения в България на основата на акредитация, извършена в резултат на хабилитация, проведена по този закон? Моето мнение е, че тук няма нищо случайно

Господин Божинов, въпросът Ви заслужава внимание. Аз не искам пряко да отправя този упрек към управляващите, защото те самите като много други преди тях са повтаряли, че в България има бързо нарастване на броя на висшите училища като някои от тях не отговарят напълно на необходимите изисквания. Те самите заговориха, че е необходима определена концентрация според профила на тяхната дейност, но това, което казвате, никак не е изключено. Аз мога да го подсиля с още илюстрации, които се съдържат в закона, тъй като той дава един доста облекчен начин за придобиване на първата хабилитация, защото тя е условието по-нататък висшите училища да могат да покрият съответните изисквания чрез хабилитирани преподаватели и така да могат да съществуват и да развиват всички други дейности. Така че това наистина може би е неизказан мотив и той може да бъде потвърден или опроверган в хода на обсъжданията и гласуването на текстовете. Това, което аз призовавам, без да имам особени илюзии, че ще бъде прието, е, че ние трябва да се учим от чуждите и от своите грешки. А ако всяко едно управление повтаря и собствените национални грешки, и грешките, които други вече са правили и са ги коригирали, то няма шанс да постигнем някакви по-окуражаващи резултати. Това вече е въпрос на преценка на тези, от които главно зависи приемането на днешните решения. Господин Местан заяви желание за изказване. Благодаря, господин председател. Господин министър, уважаеми колеги! При обсъждането на първо четене на този законопроект ние изразихме принципна позиция, че децентрализацията на процедурите за присъждане на научни степени и звания не само, че е възможна, а е и необходима. Всичките ни резерви бяха по посока на това, че ако наред с децентрализирането на процедурите допуснем децентрализация и на критериите, критериите, на които трябва да отговаря кандидатът за научна степен и звание, ние вече нямаме защита срещу девалвацията на научните степени и звания.

направи достатъчно усилия, за да запълни тези бели петна, които се съдържаха в проекта на вносителя. Ако те бъдат приети, законът ще бъде значително подобрен. Искам обаче да осъзнаете отговорността си, че редица текстове практически ще бъдат приети на едно четене, което е в нарушение на българската Конституция. Аз съм длъжен да го кажа, защото има редица нови текстове, които не са част от философията на този законопроект, които сега се предлагат и, от от една страна, е добре да бъдат приети, но ние нямаме поле - законосъобразна процедура, по която това да се случи. Текстът, който обсъждаме, е фундаментален, засяга точно това. Ако казваме „да” на децентрализацията на процедурите, ако казваме „не” на ВАК, можем ли да децентрализираме и процедурите? Идеята за единни държавни изисквания бе определена от вносителя като „безумие” – цитирам. Комисията предлага да има единни държавни изисквания, слава Богу. И тук е другият парадокс: кой ще обсъди единните държавни изисквания, кой?! Специализиран орган, леко отдалечен от пряката политическа опека на изпълнителната власт, или изпълнителната власт в лицето на министъра или Министерския съвет? Естествено, правилникът ще се утвърди от Министерския съвет. От една страна, говорим за децентрализация, защото казахме, че ВАК е политически орган, а а Министерският съвет въобще не е политически орган, министърът – още по-малко! И понеже не е политическо лице, при това откровено, той ще оглавява и тричленката, която ще разглежда жалбите във връзка с процедурата. Това е асиметрия за мен. Ако сме искрени в идеята за децентрализация, недейте да централизирате и системата за контрол! Естествено е, че трябва да се подкрепи идеята за единните държавни изисквания! Не защото това по някакъв начин ще наруши автономията на висшите училища. Напротив, уважаеми госпожи и господа, не е задължително висшите училища да приемат..., тоест кандидатът да покрива точно определени изисквания и да произвеждаме учени по калъп. Диференциацията между висшите училища може да е по посока на надграждането на екзистенц-минимума. За екзистенц-минимум единни държавни изисквания става въпрос, за екзистенц-мининума критерии. Ако този екзистенц-минимум не е заложен, не е защитен и публичният интерес. И законът остава с претенцията, че преодолява предразсъдъци, но остава в плен на нови предразсъдъци,

Господин Местан, само на една част от Вашето изказване искам да обърна внимание и отчасти да възразя. Декларирането, приемането на предложението на колегите от комисията, в което се казва, че съществуват единни държавни изисквания, остава една почти гола декларация. Това, че то е записано текстуално, подобрява законопроекта, но като средство за регулиране на отношенията почти не го променя. Тук да няма илюзии, че словесната фризура на законопроекта променя основната му цел и замисъл, които е носил при своето първоначално съставяне. Забележете: там, където на министъра се възлагат определени контролни функции, ако той не злоупотребява с тях, подчертавам – ако не злоупотребява, този контрол е само формален по отношение на процедурата. Как министърът като висш административен орган ще се намесва в преценка на съдържанието на една или друга научна работа?! Това е непосилно за когото и да било, дори той да е специалист в една или друга област по силата на други обстоятелства. Контролът, който може да прави министърът, е контрол по формалната законосъобразност на развитието на процедурата, а не контрол по прилагането на определени държавни изисквания. Според мен това оставя много празноти в законопроекта и не го лишава от тези основни недостатъци. Благодаря.

Благодаря. Уважаеми господин Стоилов, съжалявам, ако сте останал с впечатление, че изразът в последната алинея от предложението на комисията „единни държавни изисквания”, ако сте останал с впечатление, че този израз ме е заблудил, че има надежден механизъм все пак да бъде защитен публичният интерес. Не. Неслучайно преди да взема отношение, още веднъж попитах председателя на комисията къде са тези единни държавни изисквания. Той каза, че ще бъдат в правилника за прилагане на закона. Тези правилници, естествено, се приемат от Министерския съвет. Затова говоря, че този законопроект като конкретни разпоредби далеч не покрива принципа децентрализация. Имаме децентрализация в една посока и свръхцентрализация, подчиняване на политически контрол в друга посока. Така че нямам никакви илюзии в това отношение. Много е важно как ще протече гласуването още по този първи параграф, за да си помисли човек дали си струва да се бори с новите предразсъдъци, които откровено прозират от текстовете на закона. Благодаря Желание за изказване? Господин Стоичков. Уважаеми колеги, искам да успокоя всички, че не става въпрос нито за предразсъдъци, нито за словесни фризури, тъй като аз като един от вносителите на предложението се чувствам като част от фризьорите. Да ви поясня за какво става въпрос. Ние не спорим с колегата Стоилов и с колегата Местан. Както правилно беше посочено, в § 9 на Преходните разпоредби сме заложили сме заложили работещ механизъм в двумесечен срок след приемане на този закон Министерският съвет да изработи правилник за неговото приложение, част от който ще бъдат единните държавни изисквания, процедурите по прием и обучение на докторанти, нормите на преподавателска натовареност при откриването на конкурсите за хабилитирани лица и други разпоредби по неговото прилагане. В момента тези разпоредби са пръснати в наредби, приети пак с постановления на Министерския съвет, цитирам, Наредбата за реда за прием и обучение на докторанти от 2000 г. Тази наредба ще бъде осъвременена и инкорпорирана в този правилник за приложението на закона. Притежаването на докторска степен е първото входно ниво за научно израстване. за научно израстване. Безспорно държавата трябва да го направи. Тук е спорът с уважаемия колега Стоилов: кой точно да разпише тези единни държавни изисквания – държавата, в лицето на Министерския съвет, или Националната агенция за оценяване и акредитация. Въпреки нюансите счетохме за необходимо този орган да бъде Министерският съвет, който и до момента е издавал и приемал тези наредби. Принципни разногласия с другия вносител – Янаки Стоилов, по този въпрос нямаме. Приели сме необходимостта от единни държавни изисквания, именно за да не повторим горчивия опит от други съседни нам държави.

Няма реплики. Госпожо Банковска, имате думата. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Местан! Вземам думата, за да изкажа нашето виждане, че предложеният за второ гласуване текст на Законопроекта за развитието на академичния състав не нарушава чл. 74, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Анализът на текстовете на законопроекта, който сме приели на първо четене, показва, че основните принципи са запазени – премахва се Висшата атестационна комисия и процедурите отиват в университетите и в научните организации. Премахва се понятието „научно звание” и се заменя с „академична длъжност”, която е обвързана с конкретно висше училище или научна организация. Научната степен „доктор” става водещо условие за академично израстване. Обхватът на закона също е запазен – процедурите за оценка на дисертация, процедурата за оценка на кандидат за академична длъжност, контролът върху процедурите, запазване на правоотношенията, възникнали по реда на стария Закон за научните степени и научните звания. От конкретните принципи ще цитирам само някои, които също са запазени в законопроекта, приет на първо четене, и в този, който в момента разглеждаме. Процедурите за оценяване на дисертационен труд или за академична длъжност се провеждат от научно жури с нечетен състав. Във всяко жури има изисквания за определен брой външни участници, като при защита на дисертация външните са мнозинство в състава на журито. Степените в асистентския състав се намаляват на две, с докторска степен и без докторска степен. Млад учен със сериозни постижения може да стане професор направо, без да минава през длъжността „доцент”. Наличие на единни държавни изисквания – чл. 9, ал. 1, т. 1 от приетия на първо четене текст. Всички лични и трудови права, придобити по реда на стария Закон за научните степени и научните звания, се запазват.

защото комисията се съобрази с критиките на опозицията и на академичната общност, че могат да бъдат отнети права, които са придобити по законен път. Затова бе потърсен компромис може би на ръба на правилника на Народното събрание, но степента „доктор на науките” се запази. За да не се наруши принципът на закона, научната степен е извадена от механизмите за кариерно израстване, които се базират на научната степен „доктор”. По отношение на арбитража. Отново бяха приети аргументите на опозицията срещу съсредоточаването на власт в ръцете на министъра. За него остана оперативният контрол по спазване на процедурите. Регистрацията на процедурите също остава в министерството. Принципният въпрос как да се реагира на погазване на академичната етика, най-вече при съмнения за плагиатство, наложи да се преобразува Контролната комисия в Арбитражен съвет. За да не се наруши обхватът на закона, Арбитражният съвет не е постоянно действащ орган, а е съставен за всяка спорна процедура. Министърът на образованието запазва правото и задължението да участва в контролната процедура, като излъчи свой представител в Арбитражния съвет. По този начин аз се опитах да обясня, че обхватът, принципите и цялата философия на закона, приет на първо четене, са запазени и в този текст, който в момента разглеждаме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Банковска, Вие всъщност казахте какво искате да не прави проектът за второ четене. Вие изразихте, че много бихте искали текстовете на второ четене да не са в нарушение на чл. 74, ал. 2. Аз говоря дори и за Конституцията. Но, както често се случва, желаното не се покрива с реалното. Ще ви кажа, че още този първи параграф урежда много важен въпрос – има ли необходимост от единни държавни изисквания. Вносителят казва, че няма нужда и това е философията на приетия на първо четене законопроект! Сега ние на едно четене ще поправим тази философия, приемайки редакцията или на господин Стоилов, или на комисията! Това е принципно ново положение! Това е, парекселанс, нарушение на чл. 74, ал. 2! Макар и за добро, аз направих това уточнение. Второ, приетият на първо четене законопроект ни беше представен с изричното уточнение, че една от най-важните промени, които модернизират закона, е уредбата и ликвидацията на степента „доктор на науките”. По-късно разбрахте, че това е нарушение на конституционни права и сега връщате това положение в тялото на закона, но това пак ще се приеме на едно четене! То дори противоречи на философията на приетия на първо четене законопроект. Да не говорим за принципа за акредитирането на научните организации. Позицията ми по този въпрос е абсолютно последователна. Преди няколко години, когато с тук участващите в дискусията заедно бяхме на форум, казах: държавата може да се откаже да присъжда тя чрез свой орган научната степен или звание. Но ако трябва да го прави чрез други организации, трябва да лицензира правото им да сторят това!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

Работим над един проектозакон, който, надявам се, да стане закон днес или утре. Всъщност хвърляме усилията си и тук всички държат речи по една тема, която в в Европа, в цивилизования свят, примерно в Северна Америка, в Азия, в цивилизованите държави, в Северна Африка не съществува. Колегата Янаки Стоилов – колега, защото и той е член на академичната общност, може ли да ми покаже някъде един пример, една статия за нормотворчество в сферата на научните степени и звания? Такава няма! Ние с вас водим война пет месеца за приемането на един закон, който не съществува. Единствената война е да не отменим стария поради това, че някои политизират темата. Такова нещо никъде в света няма – дори това, което ще приемем сега. Нашата амбиция е да го приемем, за да може след няколко години да се разбере, че няма нужда от такава регулация, защото в целия цивилизован свят тази регулация се осъществява от правилниците на университетите и научните организации. След като Вие като законодатели, и Вие, господин Местан, защото имате много голяма практика в този парламент, сте дали правото на определени институции да бъдат университети, висши училища, трябва да им признаете и това право – да действат и да живеят като такива. Тук се чуха много заплахи: какво ще стане, румънският вариант. Хайде стига с този румънски вариант! Райна Николова доведе група студенти в комисията. Вие, ако бяхте на заседанието – мисля, че бяхте, можехте да чуете, че след това, което е станало в Румъния ... Не знаем какво е станало, то звучи като един древноегипетски текст – че тогава се чуло нещо, което било по-лошо от първата година, еди-кога си. Значи те са приели едни поправки, които се оказва, че дори сега са по-либерални от закона, който трябва да приемем днес. днес. Дори в желанието си да демократизираме системата пак сме я стегнали за гушата. Другото нещо, което трябва ясно да се каже – единни държавни изисквания. Но това, което обсъждахме в комисията, няма нищо общо с това, което тук е записано. Естествено е, че не може да има единни държавни изисквания в определени научни области по простата причина, че няма българска наука. Има наука в България и изискванията във всяка област са изисквания на съответната гилдия, на съответната научна школа. Там е съвсем друг диалогът. Мога да дам пример с нещо, в което аз съм участвал. Ето, в съветско време, в някогашния Ленинград и в Москва, в държавни университети египтологията – моята и тази в Москва, съвършено се различаваше. Хората от Москва нямаха никакъв шанс да завършат в Ленинград и обратно. Няма единни държавни изисквания в тази област. Има единни държавни изисквания, които ние естествено ще впишем в правилника (доколкото си спомням, аз съм бил на всички заседания, ме задължават да представя правилник), които казват как ще се изкачваме по стълбицата как се защитава дисертация, какви са изискванията, как се хабилитира човек и т.н. Мога да Ви кажа с абсолютна отговорност, че няма отстъпление от философията, защото ако имаше отстъпления от философията аз нямаше да седя тук. Защото аз съм автор на този закон. Аз благодаря на господин Стоичков и на комисията за това, че подобриха някои текстове. И накрая за качеството – да, господин Стоилов, най-тежкото, най-страшното нещо в българското образование и наука, е спадането на качеството. Най-тежкото е, че през последните двадесет години благодарение на това, че липсваха всякакви реформи, всякакви, България има опасност да се превърне в бяло петно на картата на световната наука.

Няма качество! Единственият начин да подобрим качеството е да приемем този проектозакон и той да стане закон, защото това е европейската пътна карта на България в науката. Този закон не е приумица на министъра, нито е защита на някакви интереси, което тук се подхвърля – подхвърляйте, каквото си искате. То е в синхрон с Програмата 2020, по която аз също индивидуално работя вече от доста време. Националната агенция по оценяване и акредитация, на която се приписват функции, все още не оценява качеството. Тя не знае как да го прави. Националната агенция по оценяване и акредитация оценява институциите по един съвършено архаичен принцип. И това, което предстои като втора промяна след този закон, е да подобрим работата на националната агенция. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли други желания за изказване? Заповядайте...

Благодаря, господин председателю. Господин министър, колеги! Аз вероятно щях да си спестя коментара на чл. 1, ако не беше изказването на доц. Игнатов. Искам в началото да кажа следното: най-неприличният разговор, който ние може да водим в тази зала, трябва да бъде базиран на плоскостта: един реформатор работи за високо качество на българското образование, за една либерална, работеща европейска система и всеки, който изразява несъгласие дори с технологията на закона, е един ретрограден, изостанал, консервативен, и какъвто се сетите тип. Аз не се усещам нито ретроградна, нито назадничава, нито чак толкова изостанала и си мисля, че ако има нещо, което обединяваше всички ни, които започнахме да работим по този проект, независимо от различията, изявени в първо четене, то беше, че ние искаме да направим една работеща, смислена система за академично развитие, която да даде възможност наистина за една сериозна стъпка в повишаване качеството на образованието в българските висши училища. Това, което Ви съветвам, господин министре, е днес да не казвате, че този закон в този си вид, по този проект гарантира извършването на тази рязка стъпка и ние – приемащи или неприемащи част от текстовете, не мислим за това, че тази стъпка трябва да се случи, ако може по-успешно. И от тази гледна точка държа да кажа няколко неща. Ние днес ще работим по един проект, по един доклад, който е прецедент в парламентарната практика. се, че чл. 1 е единственият член, който кореспондира с текста на вносителя като предложение и като текст, който се предлага от комисията. Всичките останали ще създадат една много сериозна, нетипична за парламента технология на обсъждане. И аз си признавам, че ако Вие сериозно стоите зад записите в този чл. 1, включително и защитата, която му направихте, би трябвало да подкрепите моето предложение по § 4, който обаче вместо да говори за текста на вносителя, ще говори за това как се формира научното жури и какви са дисертационните ни действия. От тази гледна точка държа да кажа следното – уважаеми колеги, какво казваме ние като принцип на този закон? Значи, ние децентрализираме процедурите, уважавайки автономията на висшето училище. Накрая ще ги централизираме, но това е в § 9 на Заключителни разпоредби. че ще се осъществява национален контрол за тяхното спазване. Аз твърдя, че контролът, доколкото би го имал по спазването на процедурите, е държавен, а по обжалването на резултатите вече е свързан с друг орган за арбитриране. И най-накрая въпросът, който постави колегата Стоилов, седи – кой осъществява контрол по спазването на единните държавни изисквания и какво всъщност означава този израз? Аз знам какво би трябвало да включват те. Аз не знам обаче Министерският съвет, който по предложение на министъра ще приеме този правилник, какво съдържание влага в понятието „единни държавни изисквания” след това заявление на министър Игнатов. И от тази гледна точка аз с резерви съм към този текст, защото той не е прочетен по-сетне в проекта за второ четене. Няма да го подкрепя, но си мисля, че той може да бъде прочетен, защитавайки вие с гласуване алтернативните предложения, които комисията не е подкрепила. Благодаря ви. няма. Желания за други изказвания няма. Закривам дебата. Поставям на гласуване чл. 1 – предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедура на прегласуване. Призовавам ви наистина да помислим, защото ако се заложи принципът така наречените единни държавни изисквания да се приемат от Министерския съвет, един откровено политически орган, ако контролът по спазването на процедурите бъде на тричленка, оглавявана от министъра, каквато и да е заложена във философията на законопроекта...

Толкова много неща се случват като динамика, че няма накъде! Тези текстове запазват ретроградното в системата. И ако ще освободим системата, няма да я стискаме за гушата, освободете системата от примката, с която ще я затяга вече не ВАК – Сталинският, както го наричате, а пряко изпълнителната власт. Това е част от философията на закона. Разбира се, че Националната агенция за оценяване и акредитация е естественото място и на единните държавни изисквания, и на контрола. Не мога да разбера това неистово желание на изпълнителната власт с претенции, че модернизира закона, да държи пряко и еднолично едва ли не контрола върху тази система. Къде отиде модерността?! От този параграф зависи дали закона наистина ще бъде модернизиран или ще остане в оковите на ретроградното. Завърших с цитат. Благодаря.

Гласували 101 народни представители: за 23, против 73, въздържали се 5. Предложението не е прието. Сега ще подложа на гласуване чл. 1 в редакцията на комисията, която беше изчетена. Моля народните представители да гласуват.

Предложението е прието. представители Михайлова и Калнева-Митева. Комисията подкрепя предложението по принцип. Предложение на народния представител Лъчезар Тошев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Чл. 2. (1) Академичният състав включва заемащите академични длъжности във висшите училища и научните организации,

Има ли желание за изказвания, уважаеми народни представители? Няма. В такъв случай подлагам на гласуване чл. 2, както беше прочетен под редакция на комисията от господин Стоичков. Моля народните представители да гласуват.

представител Лъчезар Тошев. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Чл. 3. (1) Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления и специалности се откриват с решение на висшето училище и научната Конкурсът се обявява в „Държавен вестник” и на Интернет-страницата на съответното висше училище или научна организация, на Министерството на образованието, младежта и науката и НАОА. (2) Кандидатите подават документи според изискванията на съответното висше училище или научна организация в срок не по-кратък от 2 месеца след обявлението в „Държавен вестник”.” Има ли желание за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване чл. 3 – предложение на комисията, което беше изчетено от неговия председател. Моля народните представители да гласуват.

„Чл. 4. (1) Към Министерския съвет се създава Комисия за атестиране и контрол, която подпомага осъществяването на националната политика за развитието на академичния състав и извършва проверки за спазване на процедурите за придобиване на научната степен „доктор” и за заемане на академичните длъжности.” 2. Алинея 2 се изменя така: Комисията за атестиране и контрол се състои от председател и 8 членове, които са хабилитирани лица от областите на висшето образование. Съставът на членовете включва: петима представители на висшите училища, по един представител на БАН и на Селскостопанската академия и двама представители, съответно на Министерството на образованието, младежта и науката и на Съюза на учените в България .” 3. Създават се нови ал. 3, 4 и 5 със следното съдържание: „(3) Кандидатите за представители на висшите училища се номинират от Съвета на ректорите с тайно гласуване по предложение на академичните съвети на висшите училища, кандидатите за представители на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия се номинират с тайно гласуване от управителните им съвети по предложение на техните научни съвети, кандидатът на Съюза на учените в България се номинира от Управителния съвет на Съюза. (4) Министър-председателят определя със заповед членовете на Комисията за атестиране и контрол въз основа на предложенията на министъра на образованието, младежта и науката, Съвета на ректорите, Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Съюза на учените в България. (5) Министър-председателят определя със заповед председателя на Комисията за атестиране и контрол по предложение на министъра на образованието, младежта и науката.” 4. Създават се ал. 6 и 7, както следва: Комисията за атестиране и контрол е на бюджетна издръжка със седалище в София и осъществява дейността си в съответствие с този закон и по правилник, утвърден от Министерския съвет. Председателят и членовете на комисията получават възнаграждение по предложение на министъра на образованието, младежта и науката. Дейността на Комисията за атестиране и контрол се подпомага от администрация, чиято численост се определя в правилника на комисията.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4: „Чл. чл. 4: „Чл. 4. (1) Оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за академични длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се извършва от научно жури, което се утвърждава за всяка конкретна процедура със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация

Това е по допълнителен доклад, господин председател. Допълнителният доклад е представен в срок. „Чл. 4. (2) Членовете на научното жури се избират от Национална листа на журита по научни области, а при възможност и по направления и специалности. При интердисциплинарна тема най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която дисертационният труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи – на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. Националната листа включва български граждани – хабилитирани лица, и чуждестранни учени, по предложение на висшите училища или научните организации, МОМН и НАОА. При избор на научно жури се предвижда и един резервен член.”

Благодаря, господин председател. Да успокоя залата – това ще е последното ми изказване по този законопроект. Както виждате, обсъждаме предложение на вносителя: към Министерството на образованието, младежта и науката се създава контролна комисия, която извършва проверки. Точно за този текст се каза, че отпада. Но този текст не отпада, а просто намира своето място в чл. 34. Понеже обсъждаме закона

комисия, а еднолично – осъществява контрол за спазването на единните държавни изисквания. Министърът на образованието, младежта и науката назначава проверка и се произнася в 14-дневен срок от получаване на сигнала. При проверката се проверява цялата процедура, независимо от съдържанието на сигнала.” Заявявам, че ако тези текстове бъдат приети, нищо от целите на закона, от евроатлантическия дух на закона, както четем в стенографските записи на Министерския съвет, не остава. Тези текстове, заедно с §1, който вече беше приет, правят закона не по-малко мракобеснически от времената на ВАК. Просто вместо ВАК вече ще имаме контрола на министъра. Ако сме искрени в идеята да модернизираме тази система, откажете се от прекия политически контрол, независимо, че той ще се осъществява относно процедурите. Нека това да се случва чрез нарочен орган, който вече беше създаден Националната агенция за оценяване и акредитация. Не приемете ли това, всичките ви претенции, че модернизирате системата и я децентрализирате, за съжаление не просто ще звучат неубедително, а според мен ще звучат достатъчно жалко. Да Ви имам претенцията да контролирате една система с претенцията, че разширявате университетската автономия! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Местан, ще си позволя да кажа, че това, което Вие изразихте преди малко, е не просто невярно, а се опитвате да подведете залата, тъй като в чл. 32, мога да цитирам: „Приключилите процедури за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност могат да се обжалват при допуснати съществени нарушения пред Арбитражния съвет към НАОА. Съществени са тези нарушения, чието действие би повлияло на крайния резултат. Арбитражният съвет се съставя за всеки разглеждан спор и се състои от четирима членове и председател”. Ако изчетете всичките точки по-надолу в § 32, всички тук и Вие включително ще видите, че контролната функция не просто е разпоредена на министъра, а се осъществява от орган, който се избира за всеки разглеждан спор с хора, които участват в него, които нямат отношение към съответната процедура и съответно са безпристрастни. Това, което бих искала да помоля, е да не подвеждате залата с факта, че този закон се опитва да улесни процедурата по производство на научни кадри и да не поставяме науката като такава и научните работници като такива в качеството им на

Благодаря. Предложение на комисията: „Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34: „Министърът на образованието осъществява контрол за спазването на единните изисквания; ... министърът на образованието назначава проверка...”. назначава проверка...”. Комисията извършва проверка по цялата процедура, независимо от съдържанието на сигнала. Ако тези текстове, които след малко ще подкрепите и които се предлагат от комисията, са подвеждащи залата, то адресантът на това подвеждане не се казва Лютви Местан, а собственото Ви предложение, госпожо. Не ми четете чл. 32, защото не съм направил коментар по чл. 32, а по чл. 34, който - заради необходимостта да разберете позицията - направих усилие да прочета повторно, надявайки се, че този път ме чухте. Благодаря.

се съгласих с тези формулировки – министърът лично да отговаря. Поучен от опита си в тази система смятам, че все пак трябва да има един човек, който да отговаря лично, защото министърът, който става хоратор на този процес в един определен негов сегмент, може лично да отговаря за съдбата на един учен.

човека), трошат съдби с колективна отговорност и никой не отговаря, а всеки си измива ръцете, понеже гласуването е тайно, но сега това е направено и аз се съгласих – ето, министърът е казал „не”, той е подписал и отговаря лично.

Благодаря, господин председател. Надявам се давате си сметка колко трудно технологично ще работим по този проект, тъй като в момента обсъждаме чл. 4. Предложението, което аз съм направила и което председателят на комисията добросъвестно изчете, е свързано с текста на вносителя, дискусията, която след малко ще започне пак с предложение по § 4, е свързана с начина, по който се оценява дисертационният труд на кандидатите за академични длъжности. Така, че съм в неловката ситуация да коментирам своето предложение, без да мога да подкрепя това на колегата Стоилов, тъй като то по същия този член касае съвсем различна материя. Между другото ако Вие действително убедено гласувахте предишния чл.1, по който върви сериозна дискусия, ако настина твърдим, че този закон се съобразява, нещо повече – поощрява автономията на висшето училище, ако ще говорим за национален контрол и за защита на национална политика, която не е задължително и не бива да се изразява само чрез държавната политика - напротив, тя трябва да има по-широка обществена подкрепа, то тогава съвсем разумно и съвсем осмислено вие би трябвало да подкрепите моето предложение. Защото мисля, че наистина е важно важно такава сериозна дейност, свързана с академичното развитие на българските учени, на хората, които преподават в българските висши училища, да бъде координирана от орган, който има интерес, познавайки тази система, отнасяйки се с уважение към нея, да координира дейността в тази посока. Още повече, че ние в България въвеждаме едностепенна система на атестация – нещо, което не е чак толкова популярна практика в другите страни, но все едно ние сме я приели и вие подкрепяте подобна позиция. Между другото, тази Комисия за атестиране и контрол, която предлагам, във вида, в който се формира и включва в себе си представители на висшите училища, на научните организации, на най-голямата неправителствена организация, която обединява българските учени, каквато е Съюзът на учените в България, и разбира се – на Министерството на образованието, младежта и науката, с председател, предложен от министъра на образованието, младежта и науката, и като орган назначена от министър-председателя, би трябвало да свърши този тип дейност, за който говорим, и в по-нататъшните предложения в чл. 4а, който аз предлагам, и в чл. 5 тези предложения са разписани. Те ще изработят единните критерии, те ще разработят процедурите, те ще направят процедурите за контрол, ще ги публикуват в правилника си и те ще носят отговорността да изпълняват контролните функции без съмнението, че ще има намеса на държавата, а министърът, който и да е той, е политическо лице. Това ще защити идеята за обективност, за която ние до този момент говорим. Ако погледнете чл. 4а, защото аз се опасявам, че дискусията след гласуването след малко няма да има смисъл, чл. 4а казва, че тези хора, които ще участват в тази комисия, няма да бъдат на административни длъжности във висшите училища и научните организации, няма да са ректори, декани и директори на филиали на висши училища, няма да бъдат секретари и директори на научни институти в състава на БАН и Селскостопанската академия и там няма да бъде председателят на Съюза на учените в България. Мандатът е разписан, включително и начините за тяхното освобождаване. Колеги, аз искрено се надявам, че ще между хората, които ще дадат гласа си в момента за един или друг текст, то има хора, които наистина имат сериозен личен, личен, морален ангажимент за това да свършим нещо добро в системата на висшето образование. Добре е да го търсим с органи, които няма да имат конюнктурна стойност и които наистина ще говорят за повече прозрачност и обективност, та ако щете и мотивация на преподавателите, на българските учени. Важно е. Предлагам да подкрепите този текст, включително и тезите, разработени в обстойните два члена. Имат смисъл и той кореспондира със заявленията, направени преди малко по чл. 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Богданова, аз уважавам Вашия труд по отношение на това да предложите собствени идеи към законопроекта на вносителя. Но, изчитайки ги така, както те са поставени и така както те носят претенцията за корекция и за повече яснота в текстовете и за друг смисъл, бих могла да кажа, че тази комисия за атестиране и контрол, която предлагате, твърде много ми напомня на другата комисия, която всички знаем колко ретроградно въздействие имаше. Ако сменим просто ВАК с Комисия за атестиране и контрол и ако в тази комисия участват и всички тези организации и личности, които Вие изброихте, и заедно с това тези хора не са ректори на университети, заедно с това те не са представители на на академичната власт, заедно с това те не упражняват влияние върху научната претенция, тогава как те биха могли да оценяват и как те биха могли да носят контрола върху това, което се случва по отношение на научната продукция? В същия момент Вие твърдите, че тази комисия би била полезна, защото тя ще изпълнява и административния контрол. Само че такова запушване на изхода на научната възможност на един докторант, доцент или професор при една хабилитация, ние имахме и досега и виждахме с какъв темп се точеха процедурите. Не мисля, че тази комисия би била по-различна от ВАК, имайки предвид това, което се случва до момента. Освен това по т. 2, където предлагате да има много добра оценка, мисля, че доста добре изчистихме в комисията факта, че много добрата оценка е невъзможно да бъде поставена тук, тъй като системата за оценяване ще бъде променена. Освен това ще бъдат акредитирани самите докторски програми, така че поставяне на много добра оценка просто е невъзможно. Други реплики към госпожа Богданова? Няма. Имате думата госпожа Богданова. Благодаря, господин председателю. Колега Соколова, аз мисля, че стойността на този закон би следвало да се да се приема по начина, по който той либерализира процедурите, прави ги смислени, работи за качество и дава възможност за едно по-ускорено, ако щете, академично развитие на хората, работещи в българските висши училища и научни организации. Моята битка не е идеологическа в тоя закон, най-малко думата ВАК у мен буди радост, потрес или вдъхновение. Когато Вие заявявате, че една комисия от 8 човека български учени са един минимодел на една драматична структура, каквато Вие я определяте и поради което правите своята реплика, това е неуважение към българските учени. Съжалявам! Защото аз не смятам, че 8 български учени са по в невъзможност да контролират един процес от който и да е български министър на образованието и науката. Извинявайте! Значи 8 представители на научни области, регламентирани в Закона за висшето образование не могат, нямат капацитет, звучат несериозно, запушват системата, един министър може или двама човека още около него. Колеги, това не е сериозно. И в този смисъл то е въпрос на подход, то е въпрос на прочит на текстовете в началото. По отношение на това кой има право да обучава докторанти, това е друг запис. Той е по друг текст и за тази много добра оценка, съществуваща все още в действащия Закон за висше образование, ще ми позволите да кажа тезата си след малко. Така че нека да не се замеряме с идеологеми, а да говорим наистина за уважение и с уважение за тези хора, които представляват в момента българската наука и от името на които ние приемаме този закон в момента. Защото идеята общността да се самоуправлява не е обидна. Административният контрол чрез държавата не е кой знае колко поощрителен. Съжалявам! Благодаря. Преди да дам думата на господин Янаки Стоилов, господин Стоичков, бихте ли зачели ал. 3 от чл. 4, тъй като пропуснахте да я прочетете. Съжалявам, господин председателстващ. Дебатите започнаха по чл. 34 и чл. 32. Алинея 3: „(3) Журито провежда своите заседания при условия и по ред, определени с правилниците на висшите училища и научните организации. На първото заседание журито избира един от един от членовете си за председател и проверява и изпълнението на процедурните изисквания. Решенията на журито и на съответния съвет се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Има ли желание за изказване? Господин Стоилов, заповядайте.

комисията за моето предложение е отбелязано, че се приема по принцип. Всъщност предложението е прието частично и ще обърна внимание върху тези части, които не са отразени в текста на комисията и за които аз поддържам да бъдат отделно гласувани. Става дума за това всички хабилитирани лица, които имат най-малко три години стаж като такива, да влизат по право в Националната листа, от която се излъчва журито по различните научни специалности и области. Второто е, след като беше представен и допълнително редактираният текст, да се запази определянето на състава на журитата чрез жребий. Искам да обърна внимание кои са били двата принципа, от които съм се ръководил при моите предложения. Първият аз имах възможност да го обоснова и няма да се връщам към него. Това е не само декларирането, но създаването на реални средства за установяване и контролиране на държавни образователни изисквания. Там, където всъщност трябва да се запази най-вече ролята на държавата. Другият принцип е да се намали максимално субективизма и по този начин да се отстранят част от досегашните недостатъци. Но интересно е да ми обяснят реформаторите на закона защо те в това направление не искат особено да променят системата. Защо, след като казвате, че всяко висше училище ще може да решава тези въпроси, ще могат по предвидения ред лицата да получават съответните степени и длъжности, защо ние трябва да ги разделяме? Защо трябва да селектираме висшите училища да предлагат част от тях в Националната листа, а другите да бъдат втора категория? Ако приемем, че те са придобили изисквания, които е заложил законът, те не трябва да бъдат разделяни. Второ, защо отпадна – мисля, че по предложение на депутати от Синята коалиция – провеждането на жребий? Нали сега казвате, че това е един от големите проблеми? Че има един постоянен състав – едни хора, които са предложени и които по йерархията на различните съвети и комисии решават тези въпроси? Аз поддържам моето предложение по право хабилитираните лица да се включват в националната листа като само за тези, които са навършили пенсионна възраст и са от чужбина, за тях естествено да се прави преценка и да бъдат включвани в нея по предложение на научните организации. Защото има много възрастни учени и преподаватели, които имат качества, надвишаващи тези на младите си колеги, има други, за които вече по причини, които не зависят от тях, не е целесъобразно

по право включване в листата и по предложение само за тези две категории лица – за тези, които са навършили пенсионна възраст, и за тези, които са от чужбина. Второто е да се запази жребият, за да се изключи давлението, влиянието, защото всъщност в процеса на формиране на журитата, а журитата ще бъдат с по-малък състав, много по-малък отколкото сегашните научни съвети. Тоест възможността за субективизъм и за отразяване на определени лични отношения ще бъде много по-голяма. И когато това се даде на самите висши училища или научните организации да си ги селектират, всъщност може да се смята, че резултатът до голяма степен ще бъде определен още в тази начална фаза на стартиране на процедурата. Затова, господин председател, аз предлагам моите предложения, съдържащи се в ал. 2 и 3, да бъдат гласувани като заместващи на сегашната редакция на ал. 2. Алинеи 1 и 3 могат да останат във вида, в който се предлагат от комисията. Те по принцип са приети от комисията, но Вие държите ... ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не, аз казах, че те са частично приети. Всъщност не са приети две основни реформи, за които се претендира. Аз посочих, че всъщност тук реформи няма, а напротив, стесняват се критериите от гледна точка на обективност и възможности да се намали давлението върху членовете на журито. Благодаря. Госпожи и господа, не може да се говори за реформи и да се говори за жребий. жребий. Вероятно в съдебната практика жребият е нещо положително, но в науката не е възможно да се приложи. Освен това, ако ние се съгласим да има жребий, значи ние ще предпочетем един случаен принцип на подбор на журито, което трябва да оцени съответния научен труд или кандидат за хабилитационна процедура – дали би бил той доцент или професор, точно обратното – научната общност да подбере най-добрите специалисти в съответната област. Тези, които се занимаваме с наука, знаем много добре, че в България, пък и по света по дадена тема, ако това е дисертация, едва ли могат да се намерят пет-шест-седем човека, които са близките специалисти до съответната област. Такива няма по дадената тема. И затова ние дълго ние дълго се борихме с жребия и успяхме да докажем, че по-доброто е това, което е световен опит – първичното звено в България – катедрата. При това в света го правят с активното участие на докторанта, или ако е някой, който желае да се хабилитира, подбират кандидатите за научното жури. Защото те най-добре от всички в света в момента знаят кои са най-добрите специалисти в съответната област. област. И следващото стъпало – факултетът, или някакъв друг съвет, също обмисля. Но целта е да се помогне хората, които ще участват в обсъждането, да дадат своя принос специално в дадения научен труд или в областта, в която се развива бъдещият доцент или професор. Твърдя, че жребият винаги ще въведе един случаен принцип. А нашата цел е тези 5-6-8 човека, както ги разширихме, човек вече трудно може да си спомни колко са, трябва да бъдат най-добрите специалисти в съответната област или поне най-близките до тази тема, тъй като искаме да въведем принципа на едно пластично, динамично, научно проникване, вместо това статично-ритуално, което съществува в момента. Благодаря. Има ли желание за изказване? Няма. Закривам дебатите по чл. 4. Народният представител Янаки Стоилов направи процедурно предложение ал. 2 и ал. 3 от неговото предложение да бъдат гласувани на мястото на предложения текст от комисията по ал. 2. Който е за предложението ...

Гласували 99 народни представители: за 9, против 84, въздържали се 6. Предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова, което не се подкрепя от комисията. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми народни представители, сега ще поставя на гласуване чл. 4, както беше прочетен от председателя на комисията с ал. 1, 2 и 3. Моля народните представители да гласуват.

(2) Лицата по ал. 1 не могат да бъдат назначавани за повече от един мандат. (3) Положението на председател и членове на комисията е несъвместимо със заемане на длъжностите заместник-ректор, декан и/или директор на филиал на висше училище, председател, заместник-председател, секретар и директор на институт на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия, председател на Съюза на учените в България. (4) Мандатът Мандатът на председателя или член на комисията се прекратява предсрочно при: 1. освобождаване на лицето в случаите на: а) постъпване на негово писмено заявление; б) системно неизпълнение на задълженията; в) фактическа невъзможност в рамките на четири месеца да участва в дейността на комисията; комисията; г) несъвместимост с длъжностите по ал. 3. 2. смърт на лицето. (5) При предсрочно прекратяване на мандата на лицата по ал. 4 в срок до два месеца се извършва попълването на Комисията по атестиране и контрол по реда на чл. 4 до края на съответния мандат

Член 5. Има предложение на народните представители Огнян Стоичков и група народни представители – чл. 5 се отменя. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Валентина Богданова – в чл. 5 се правят следните промени: „1. Член 5. Комисията за атестиране и контрол: 1. Разработва и публикува правилника си, критериите за заемане на академичните длъжности, съответно „асистент” и „изследовател”, „доцент” и „старши изследовател”, „професор” и „главен изследовател”; 2. Разработва и публикува в правилника си критерии за присъждане на научната степен „доктор”; 3. Разработва и публикува в правилника си процедури за контрол по придобиване на научната степен „доктор” и за заемане на академичните длъжности;”. „2. Досегашните точки 1, 2, 3 и 4 стават съответно 4, 5, 6 и 7.” Комисията не подкрепя предложението.

втора – Придобиване на научни степени „доктор” и „доктор на науките”.”

чл. 6 става чл. 5 и се изменя така: „Чл. 5. (1) Научните степени „доктор” и „доктор на науките” се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация по съответните специалности от НАОА с оценка „много добра”, и се признават между тях. Прием на докторанти от регулирани професии се извършва с оглед изискванията на Закона за висшето образование.” 3. Алинея 2 става ал. 3. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Стефани Михайлова и Нели Калнева-Митева. Комисията подкрепя предложението по принцип. предложение на народния представител Янаки Стоилов – в чл. 6, ал. 1 се изменя така: „Чл. 6. (1) Научните степени „доктор” и „доктор на науките” се придобиват само във висшите училища и научни организации,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 по научни специалности” оценка „много добра”, а изразът „и се признава между тях” отпада. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Лъчезар Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 5: „Чл.5. (1) Научните степени „доктор” и „доктор на науките” се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в научна степен ”доктор” от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование. (2) Научните степени „доктор” и „доктор на науките” са безсрочни и важат на територията на цялата страна. (3) Придобитите в чужбина научни степени се признават от висшите училища или от научните организации

господин министър, господа народни представители! Тук виждам, че моето предложение по същество се съдържа в текста на комисията, въпреки че е отразено, че не се приема, но не това е причината, поради която вземам думата, а да отбележа, че в резултат на направените предложения и обсъждания се възприе съществуването и на втората научна степен „доктор на науките”. Смятам това за положително, особено след като през последните години степента „доктор” е освен научна и образователна. Следователно би трябвало да има определена градация, която да дава стимул на хората, които се занимават с научна дейност да достигнат до тази, да я нарека, пределна степен. Но тук, както и в други случаи, решението се оказва, да го нарека, декоративно и тази степен е нещо като научна брошка, защото тя няма никакво отражение върху длъжностното, върху кариерното развитие на учените. Тоест, дори този, който е защитил, който е придобил научната степен „доктор на науките”, не може чрез нея да черпи някакви права, които са по-големи от тези за доктор. Следователно, законът постановява степента „доктор на науките” по-скоро като почетна степен, а не като научна степен, която има определено отношение към кариерното развитие в тази област. Така че аз подкрепям този текст, но той остава без практически последствия за разлика от други предложения, каквито съм направил, в някаква степен да обвържат наличието на тази научна степен с научната дейност и със заемането на научните длъжностни. Благодаря.

Това не е толкова реплика, колкото е едно обяснение на цялата работа. Не е съвсем така, както казва господин Стоилов, и научната степен „доктор на науките” не може да бъде само брошка. брошка. Ние много дълго в комисията и в работната група имахме прения с господин министъра – разговаряхме се, обяснявахме се и най-сетне стигнахме до това

В този си вид това, което ние предлагаме, научната степен „доктор на науките” има значение и има стойност при изборите за професор или доцент. Тя не е непременно необходимо условие, както беше по смисъла на стария закон,

от случаите. Освен това, аз на това много държах и го защитавах – оставянето на научната степен „доктор на науките”,

И най-сетне това, по което с господин министъра бяхме абсолютно съгласни, е, че научната степен „доктор на науките” в момента, в който придобиването на научната длъжност „професор” или „доцент” зависи от нея,

Моята дуплика към репликата на господин Станилов ще бъде много по-кратка от това, което той каза. той каза. Той почти изцяло потвърди моята констатация, че този, който кандидатства за определена длъжност „доктор”, е равнопоставен с този, който е „доктор на науките”. Как ще бъде направена преценката от научното жури е отделен въпрос, но тя не е някакво различно условия. Длъжностите, за които може да се кандидатства при притежаването на научната, образователната степен „доктор”, са същите, за които може да се кандидатства и от този, който е получил степента „доктор на науките”. По отношение на другите взаимоотношения – завист или опит в определени научни области да се задържи монополът, това са процеси, които мисля, че трябва да бъдат обяснявани повече с други, обществени характеристики, със социална психология, а не с аргументите на закона. Те присъстват във всички други сфери, не само в науката и едва ли ще бъдат решени само с отказа

Уважаеми народни представители, моля, гласувайте предложението на народните представители Стоичков, Станилов, Методиев, Колев и Банковска, което не се подкрепя от комисията.

Сега поставям на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов, което не се подкрепя от комисията.

което не се подкрепя от комисията. Гласували 105 народни представители: за 16, против 83, въздържали се 6. Предложението не е прието. Моля, гласувайте предложението на народния представител Богданова, което не се подкрепя от комисията.